Izvolite, gospodin Sesvečan. i na klupe, a ja ću pročitati dakle. Imamo prvo Izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika magistra Bože Biškupića i prestanka obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Anđelka Mihalića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 40. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine pisani zahtjev zastupnika Bože Biškupića o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i nastavljanja obnašanja zastupničke dužnosti od 29. studeni 2010. godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da je dana 29. studenog 2010. godine stupilo na snagu rješenje Vlade Republike Hrvatske o njegovom razrješenju sa dužnosti ministra kulture. Oprostite, da tu je izgleda greška u, znači 29. prosinca dakle danas stupilo na snagu rješenje

zbog nespojivosti obnašanja dužnosti ministra iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te da je istog dana njegov zamjenik Anđelko Mihalić započeo sa obnašanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom saboru. Kako je gospodin Božo Biškupić sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnio pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti pa mirovanje zastupničkog mandata Bože Biškupića prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, a istim danom prestaje i obnašanje zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Anđelka Mihalića. Slijedom iznijetog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 13. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 6. siječnja 2011. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Bože Biškupića. Zamjenik zastupnika Anđelko Mihalić dana 6. siječnja 2011. prestaje obnašati zastupničku dužnost. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem ovaj prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat. Ovaj prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva je prihvaćen većinom glasova, 79 glasova za, 1 suzdržan i ništa protiv.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo na sjednici održanoj dakle danas 29. prosinca 2010. godine raspravilo je pisani zahtjev zastupnice Marine Matulović Dropulić o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti od 29. prosinca 2010. godine kojim je izvijestila predsjednika Hrvatskog sabora da je dana 29. prosinca stupilo na snagu rješenje Vlade Republike Hrvatske o njezinom razrješenju sa dužnosti ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva čime joj je prestala dužnost koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je utvrdilo da mirovanje zastupničkog mandata gospođi Marini Matulović Dropulić izabranoj na listi Hrvatske demokratske zajednice u 7. izbornoj jedinici je započelo 11. siječnja 2008. godine. Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti ministrice iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da istoga dana njezina zamjenica Božica Šolić započela sa obnašanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom saboru. Kako je gospođa Marina Matulović Dropulić sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnijela pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti, pa mirovanje zastupničkog mandata Marine Matulović Dropulić prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, a istim danom prestaje i obnašanje zastupničke dužnosti njezine zamjenice Božice Šolić. Slijedom iznijetog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 13. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice. Dana 6. siječnja 2011. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Marine Matulović Dropulić, zamjenica zastupnice Božica Šolić dana 6. siječnja 2011. prestaje obnašati zastupničku dužnost. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem ovaj prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Ovaj prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva je prihvaćen većinom glasova 79 glasova za, jedan suzdržan, i ništa protiv. Molim dalje. Sljedeće izvješće o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šukera i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ivanke Roksandić. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 40. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. pisani zahtjev zastupnika Ivana Šukera o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti od 29. prosinca 2010. godine, kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da je dana 29. prosinca 2010. stupilo na snagu rješenje Vlade Republike Hrvatske o njegovom razrješenju sa dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija, čime mu je prestala dužnost koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata gospodinu Ivanu Šukeru, izabranom na listi Hrvatske demokratske zajednice u 6. izbornoj jedinici započelo 11. siječnja 2008. godine, zbog nespojivosti dužnosti, obnašanja dužnosti ministra iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da je istog dana njegova zamjenica Ivanka Roksandić započela s obnašanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom saboru. Kako je gospodin Ivan Šuker sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnio pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku, povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti, pa mirovanje zastupničkog mandata Ivana Šukera prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, a istim danom prestaje i obnašanje zastupničke dužnosti njegove zamjenice Ivanke Roksandić. Slijedom iznijetog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 13. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor iz članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 6. siječnja 2011. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šukera, zamjenica zastupnika Ivanka Roksandić dana 6. siječnja 2011. godine prestaje obnašati zastupničku dužnost. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Jesmo li glasovali? Rezultat? Ovaj prijedlog je prihvaćen većinom glasova 78 glasova za, odnosno jednoglasno 78 glasova za, ništa suzdržano, odnosno ništa protiv. (HDZ)** Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića, i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Borislava Matkovića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 40. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. pisani zahtjev zastupnika Ivana Šukera o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti od 29. prosinca 2010. godine, kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da je dana 29. prosinca 2010. stupilo na snagu rješenje Vlade Republike Hrvatske o njegovom razrješenju sa dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija, čime mu je prestala dužnost koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata gospodinu Ivanu Šukeru, izabranom na listi Hrvatske demokratske zajednice u 6. izbornoj jedinici započelo 11. siječnja 2008. godine, zbog nespojivosti dužnosti, obnašanja dužnosti ministra iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da je istog dana njegova zamjenica Ivanka Roksandić započela s obnašanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom saboru. Kako je gospodin Ivan Šuker sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnio pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku, povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti, pa mirovanje zastupničkog mandata Ivana Šukera prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, a istim danom prestaje i obnašanje zastupničke dužnosti njegove zamjenice Ivanke Roksandić. Slijedom iznijetog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 13. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor iz članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 6. siječnja 2011. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Branka Vukelića, zamjenik zastupnika Nedjeljko Strikić dana 6. siječnja 2011. prestaje obnašati zastupničku dužnost. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje ovaj prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Uključimo se i glasujmo. Hvala. Rezultat? Ovaj prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 79 glasova. Molim dalje. Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića, i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Borislava Matkovića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 40. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine pisani zahtjev zastupnika Branka Bačića, kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje s danom 29. prosinca 2010. godine, zbog početka obnašanja dužnosti ministra u Vladi Republike Hrvatske, koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Kako je gospodin Branko Bačić izabran za zastupnika u 6. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u 10. izbornoj jedinici, Hrvatska demokratska zajednica je sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila da Borislav Matković kao zamjenik zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnika Branka Bačića. Slijedom navedenog povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za početak mirovanja zastupničkog mandata Branka Bačića, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Borislava Matkovića. Sukladno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave, temeljem članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, i članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 29. prosinca 2010. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića, zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započet će obnašati zamjenik zastupnika Borislav Matković. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj Prijedlog na glasovanje, molim uključimo se i glasujmo. Rezultat. Ovaj Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 70 glasova. Molim dalje. **Sesvečan, Damir (HDZ)** I posljednje izvješće o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Stjepana Kundića i početku zastupničkog mandata zamjenice zastupnika Ivanke Roksandić. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 40. sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine ostavku zastupnika Stjepana Kundića od 29. prosinca 2010. godine kojom je izvijestio predsjednika Hrvatskoga sabora da sukladno članku 10. zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnosi ostavku na dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru s danom 6. siječnja 2011. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da je dana 20. veljače 2008. godine gospodin Stjepan Kundić započeo obnašati zastupničku dužnost kao zamjenik zastupnice kandidiran u 6. Izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice, umjesto zastupnika Dražena Bošnjakovića. Podnošenjem ostavke zastupnika Stjepana Kundića preostao je njegov zastupnički mandat te su se stekli uvjeti da drugi zamjenik zastupnika započne obnašati zastupničku dužnost. Hrvatska demokratska zajednica sukladno odredbama članka 12. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor kao zamjenika zastupnika odredila Ivanku Roksandić. Povjerenstvo je utvrdilo da su prestankom zastupničkog mandata gospodina Stjepana KUndića i obavijesti Hrvatske demokratske zajednice o

jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku zastupničkog mandata zamjenice zastupnike. Dana 6. siječnja 2011. godine prestaje zastupnički mandat zamjeniku zastupnika Stjepanu Kundiću, zamjenica zastupnika Ivanka Roksandić započeti će obnašati zastupničku dužnost dana 6. siječnja 2011. godine. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem ovaj Prijedlog na glasovanje, molim uključimo se i glasujmo. Rezultat je ovakav, ova odluka je donesena jednoglasno sa 79 glasova. Gospođe i gospodo zastupnici sada pozivam nove zastupnike da prisegnu. Prvo ću pročitati tekst prisege i nakon toga pozvati zastupnika koji daje prisegu tako što ustaje i izgovara riječ i prisežem. Tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske". Gospodin zastupnik Ivan Šuker.

Čestitam zastupnici i zastupnicima i želim mnogo uspjeha u obnašanju časne i odgovorne dužnosti zastupnice i zastupnika u Hrvatskom saboru. Zaključujem 21. izvanrednu sjednicu, želim vam sretne blagdane i produžetak ovih blagdana i onih dalje koji dolaze i sretnu i uspješnu 2011. godinu. Hvala.